Уважаеми колеги, да се надяваме, че сега, когато на стомасите Ви е станало по-тежко и на душите по-леко, с по-голяма сърдечност ще приемете предложенията, които правим.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 Ще съобщя предложението и след това ще аргументирам мотивите си за него. След края на члена предлагам да се добави „като органите по чл. 13, ал. 1 уведомят лицата, които приканват да направят декларации по предходния член за правата им по настоящия”. Защо? Ще обоснова предложението си юридически и логически. Вие знаете, че дори в наказателното производство на всеки един етап от разследването, всеки един от разследващите органи е длъжен да уведоми разследваното лице, уличеното лице, обвиняемото лице, обвиняемия за неговите права. Част от правата му включват това, че той има право да дава, има право и да не дава обяснение. Това че не дава обяснение, не се тълкува в негов ущърб. В чл. 67 по вносител се предвижда точно тази презумпция – лицата, които трябва да подпишат тези декларации, да бъдат освободени или по-скоро да не се прави извод в техен ущърб, ако те откажат да подадат декларация. Ако Вие наистина искате да бъдете принципни, както заявявате от трибуната, а не да въведете възможност за субективност и за натиск, е редно да вмените задължение на органите – по чл. 13, ал. 1, да уведомяват лицата, които поканват да дадат декларация с това им право по чл. 67. Дори в Наказателния кодекс, независимо за какво престъпление, всяко лице има право да не дава обяснение или да даде обяснение на всеки един етап от наказателното производство.

да не подават такива декларации и че няма да бъдат направени изводи в техен ущърб, ако те не подадат декларации. Никой не може да бъде задължен и никой не трябва да бъде задължаван да свидетелства сам срещу себе си това, първото. Второто, за да избегнете субективността в прилагането на закона – примерно, директор на регионална дирекция няма да вкара даденото лице в кабинета си, да го натисне, да му вдигне лампата в очите и да каже: „Пиши!”. Вие трябва да включите това негово задължение – да уведоми лицата, които приканва да подадат декларация за тяхното право. Ето това е справедливото прилагане на закона. Това е, ако Вие наистина искате да избегнете субективността на тези лица, а не да им дадете само тоягата в ръцете. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Чакам предложението в писмен вид. Реплика? Няма. Други народни представители? Няма. Дебатите са закрити. Преминаваме към гласуване. Поставям на гласуване предложението,

госпожа Колева и групата народни представители. Поставям на гласуване предложението, направено в залата в изказването на господин Терзийски. Гласуваме предложението на господин Терзийски.

Уважаема госпожо председател, колеги, наистина недоумявам защо този текст Вие не приемете. Наистина недоумявам. Вие давате право лицата, които подписват декларации, да бъдат освободени от извода срещу тях, че отказът да се подпише декларация няма да се тълкува срещу тях. Защо не задължите органа да информира лицата за тези им права? Това е задължение на този орган. Това не е трибунал, той е длъжен да съблюдава и правата, и отговорностите, и отговорността, която тези лица имат. Не мога да проумея защо поне не сте склонни да приемете и като вносители, и като комисия, която го е разглеждала, и като мнозинство, което го гласува. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Прегласуване.

Гласуваме чл. 59 идентичен с 67 по вносител.

представител Юлиана Колева и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 3 и не го подкрепя по т. 1, 2 и 4: „1. В ал. 1 текстът след думите „осигурява на” се изменя така: „проверяваните лица и на лицата, засегнати от наложените обезпечителни мерки възможност за участие в производството”. 2. Алинея 2 се изменя така: „(2) Органите по чл. 13, ал. 1 уведомяват лицата по ал. 1, предоставят им за запознаване материалите и им дават едномесечен срок, за да направят възражения и да представят доказателства.” 4.

ал. 3 изречение второ да отпадне. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 68, който става чл. 60: „Чл. 60. (1) След След налагане на обезпечителните мерки комисията осигурява на проверяваното лице възможност за участие в производството. (2) Органите по чл. 13, ал. 1 уведомяват проверяваното лице, предоставят му за запознаване всички материали, които се отнасят до него, и му дават едномесечен срок, за да направи възражения и да представи доказателства. (3) Юридическите лица се представляват пред комисията от лицата, които ги представляват по закон или според устройствените им правила. Когато липсва правило за представителството, юридическото лице се представлява от двама членове на управлението му. му. (4) В производството пред комисията проверяваното лице може да се представлява от адвокат или от друго лице по реда на Гражданския процесуален кодекс с писмено пълномощно. (5) Дадените от проверяваното лице обяснения не може да са основание за започване на наказателно преследване срещу него, нито да са доказателство в подкрепа на обвинение.”

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Не може да не впечатлява фактът, че лицето е проверявано една година или година и половина, без да бъде информирано. Тук го информираме и му даваме възможност да защити себе си за един месец. Отново се връщам на порочната философия на законопроекта. Една година и половина ние проверяваме лице, без то да знае. Една година и половина срещу определено лице се предприемат всички възможни мерки, целият инструментариум, доноси,

подобен Закон за отнемане на имущество, придобито от спекула и така нататък, е приет. Трудно ще можем да направим обща справка колко инфаркта, колко погубени човешки съдби има тогава. години по-късно законът е отменен. Тук, разбира се, той трябва да бъде отменен, след като бъде приложен върху всички Вас. години по-късно ние не върнахме нито един човешки живот, ние не спасихме нито едно семейство, ние не спасихме нито една човешка съдба. Вероятно част от Вас разчитат, че Конституционният съд ще прояви разум и ще отмени част от безумията, които Вие днес налагате в залата. Тогава Вие ще си бършете ръцете и с Конституционния съд. Стремежът Ви да проявите политическа воля създава отровна атмосфера в държавата – доразвива я. Тази отровна атмосфера, рано или късно, ще рефлектира върху Вас самите. Не е нормално да приемаме закон, с който се разследват граждани, стопански субекти, без те да знаят това. Не е нормално да приемаме репресивни мерки, без потърпевшите да знаят за това. Не знам дали си давате сметка в какво общество ще живеем след приемането на този закон? Още веднъж искам да подчертая, че след шест месеца Вие ще трябва да обяснявате на тези, на които сте обещали да приемем закона, каква е нашата държава, имаме ли политическа воля, или нямаме? Защото няма грам съмнение, че Конституционният съд ще отмени текстовете, които вменяват виновност по презумпция. Този текст също е такъв. Този текст подчертава още веднъж, че една година, а вероятно в случаите, в които ще се осъществява рекет, изнудване, политическа репресия – година и половина, ще бъдат мачкани хора и стопански субекти, без те да знаят, ще бъде набирана информация. Кой ще оперира с целия обем набрана информация? Кой? Кой гарантира, че тази информация няма да бъде използвана за други цели, а не в името на закона, държавата и обществото? Искам да подчертая, че предложенията, които са направени от колегите, имат своето място. Още веднъж казвам: една година, една година и половина ние ще мачкаме, а ще дадем един месец възможност на лицето да се запознае с определен обем информация, защото няма гаранции, че ще му бъде предоставена цялата и след това ще се върнем към онзи случай от 1944-1945 г. Аз лично ще попитам Върховния касационен съд колко са случаите, в които 1944-1945 г. съдът се е произнесъл, отнел е имущество, и колко са случаите, в които в началото на 90-те години присъдите бяха отменени. Само че няма да има кой да каже колко човешки живота си заминаха тогава, колко съдби бяха съсипани тогава

продължение Госпожо председател, дами и господа народни представители! Господин Петков, има обяснение за Вашето безпокойство. Има начин Вашето безпокойство да бъде преодоляно. Със сигурност то няма да бъде преодоляно със законови разпоредби. Но оттук нататък всички български граждани трябва да знаят, че са обект на проверка и да имат възможност да се подготвят за този едномесечен срок,

да донася за съседа си, за комшията си и за всички останали. Така комисията може да е по-благосклонна към него и да не го разследва!

Уважаеми господин Петков, Вие сте прав, че този текст е несправедлив спрямо гражданите, които са обект на проверка, тъй като комисията ще може тайно да ги проверява в течение на година и половина, а те ще имат само един месец, за да опровергаят нейните констатации.

Трета реплика – господин Анастасов. Намерете си картата, ще Ви дам възможност да довършите репликата.

Госпожо Манолова, имате думата за втора реплика. Да, защото системата така е отчела. Госпожо Манолова, имате думата за втора реплика. МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаема госпожо председател, предполагам, че някой се е пошегувал и временно е прибрал моята карта от първия ред. Но така или иначе има начин всеки един народен представител, който присъства в залата, да се включи в този дебат

по отношение на депутатите, които стоят отляво, и тези от управляващото мнозинство, така ще бъде двоен стандартът и на политическата комисия, която създавате за проверка на имуществото. Уважаеми господин Петков, за обяснение на своето имущество трябва да се готвят не всички граждани, а само тези, които са включени в предварително готовите списъци на ГЕРБ. Този закон се готви за предстоящите избори и за обяснения пред комисията трябва да се готвят тези лица, които не гласуват за ГЕРБ. Този бизнес, който не подкрепя ГЕРБ, тези български граждани, които са се изказвали против ГЕРБ през последните 3 години, те трябва да са готови с обяснения за своето имущество. Тези, които са верни и са декларирали, включително чрез доноси, своята лоялност към ГЕРБ, могат да бъдат спокойни. На тях няма да им се налага да обясняват своето имущество, защото този закон е част от изборното законодателство на ГЕРБ. Това се налага с всеки един негов текст. Затова и Вие бързате да го приемете посред нощите, затова и сроковете на неговото прилагане са намалели на три месеца, една година да можете да се вихрите с този закон, който да Ви подготви следващите парламентарни избори – с рекет и с натиск

И една молба или по-скоро съвет имам, то е Ваша работа дали ще го приемете, но не включвайте господин Терзийски в схемата на реплика-дуплика, просто не Ви помага. РУМЕН

госпожо председател, дами и господа народни представители! Ако знаех, че изказването ми ще предизвика такова въодушевление – карти, има ги, няма ги, тука има, тука нема, вероятно щях да го направя още в 9,05 Искам да повторя още веднъж ясно три неща. Първо, потърпевши от този закон са всички, обществото като цяло. Отровената атмосфера удря всички. Отровената атмосфера удря всички, отравя държавата, отравя обществото. Не може да има редовен бизнес в такава среда. Защото бизнесът, за разлика от поръчковите състезатели, не може да не си дава сметка, че има утре и че този, който не е проверяван днес, утре ще бъде проверяван много по-детайлно. Второ, Второ, цинизмът, на който подлагате обществото, принуждаването към доноси, това е нещо, от което обществото ще се отръсква много години. Неслучайно Ви върнах към 1944-1945 г. и 60 години по-късно отменения закон, 60 години по-късно отменените присъди без да върнем човешките съдби, без да върнем човешките животи. Не на последно място, отравяме България, съсипваме България пред нашите партньори. Вие или поне редовната част от Вас си дават сметка, че една част от тези текстове ще паднат в Конституционния съд. Какво правим тогава? Обясняваме на Европейския съюз – вижте, тук има една група светли образи, които приеха този закон, но тези гадове от Конституционния съд отмениха ключовите текстове. Господин Петков, не се обръщайте с подобни думи към конституционни институции в България. РУМЕН ПЕТКОВ: С цялото си почитание към Конституционния съд, към неговите членове, с цялото ми уважение към техния професионализъм и морал. Затова те ще отменят част от текстовете, но аз Ви казвам какво ще направите Вие пред Европейската комисия – ще окепазите и Конституционния съд. Тогава Европейската комисия ще говори за България, както говори в предния си доклад.

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, имам конструктивно предложение за редакционна поправка в ал. 5 на чл. 60. За да стане ясно и категорично, че не се носи наказателна отговорност за дадените обяснения и за декларациите, предлагам следната редакционна поправка ал. 5 да придобие следната редакция: „(5) Дадените от проверяваното лице обяснения и подадените декларации по чл. 57 и 58 не може да са основание за започване на наказателно преследване срещу лицата, нито да са доказателство в подкрепа на обвинение.” Мисля, че така ясно и категорично ще разпишем в чл. 60, че декларациите от проверяваното лице, от трети лица и обясненията могат да носят наказателна отговорност.

Госпожо председател, искам да направя реплика, като допълня така предложения текст, затова го правя в реплика, не в допълнително, странично изказване. Към така предложения текст

Писмено ми донесете предложението, за да остане в стенограмата. Нямате възможност по време на реплика да правите предложение. Вземете думата за изказване, за да си направите предложението. Втора реплика – господин Чукарски. Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин Димитров, правя Ви реплика с молба да формулирате текста пред залата, за да бъде

това, което предлагате, е прах в очите.Това е текст, който няма пряко действие. Защо? Първо, защото невъзможността, неподаването на декларация или данните да бъдат използвани срещу лицата, които са ги подали, е записано в чл. 67. Защо го повтаряте тук? Мислите, че като повтаряте нещо, го правите по-приложимо ли? Второ, отпадането на онази част от Вашия текст, където се казва, че няма наказателна отговорност, как така

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги! Уважаеми колега Бисеров, няма да оттегля това предложение. Твърдя, че ал. 5 ще действа и чл. 313 от Наказателния кодекс, след като има такова разписване, няма да бъде приложен по отношение на тези декларации. Това накратко, за да не влизам по-надълбоко и да не стигаме до квалификации и обиди. Относно репликата на колегата Терзийски, нямам какво да кажа. Колега, това, което предлагате, според мен е неадекватно. Благодаря. Други изказвания? Госпожа Манолова. Уважаеми колеги! Както стана ясно от предходните текстове, комисията след приключване на своята проверка иска от съда да наложи обезпечителни мерки върху широк кръг от имущества на проверяваното лице. Обезпечителни мерки се налагат включително и върху вещи, които са собственост на трети лица. Това стана ясно от предишните текстове – вносителите не го опровергаха. Нещо повече, в част от следващите текстове съществува презумпцията, че до доказване на противното за движими вещи и парични средства на проверяваното лице се смятат всички намерени в неговите имоти сейфове, каси и прочие. Господин Анастасов се опита даже да ни накара да се чувстваме виновни за това, че сме настоявали да отпадне мракобесническият текст, който подбуждаше доносителството сред гражданите. Обоснова се, че едва ли не вносителите са имали добрата идея гражданите, чиито вещи са запорирани в производството по отношение на друго проверявано лице, могат на тази фаза

възможност за участие в производството и едномесечен срок, в който да представят доказателства, имат само проверяваните лица. Трети лица, чиито вещи са запорирани в производство по отношение на друго лице, нямат право на защита.

пристъпи към предявяване на доклада на проверяваното лице”. Всичко това, което казвам, има своето продължение в този текст. Аз питам: защо не сте подкрепили поне предложението на колегата Юлиана Колева, която предлага възможност за участие в производството и едномесечен срок да представят доказателства поне за лицата, засегнати от обезпечителните мерки? Защо, ако господин Анастасов е бил искрен, е отхвърлил във Вътрешната комисия предложението на госпожа Колева? Темата с правата на третите лица, които ще претърпят вреди от проверката на друго лице е изключително сериозен. Забележете, че те изцяло са изключени от кръга на лица, които дават обяснение и представят доказателства в предварителната фаза, преди делото да влезе в съда. Като влезе в съда, тогава три инстанции, три години, пет години, шест години – не е ясно колко. В тази фаза, в която те могат да обяснят, първо, че вещите, които са запорирани, са тяхна собственост; второ, че не са могли да предполагат недобросъвестно поведение на проверяваното лице, тази възможност да се защитават липсва. МАЯ МАНОЛОВА: Аз предлагам да приемете предложението на госпожа Юлиана Колева и в ал. 1 на въпросния текст да се включи възможност за проверяваните лица и за лицата, засегнати от наложените обезпечителни мерки да участват в производството. Иначе наистина тези текстове са репресивни по отношение на третите лица. Забележете и нещо друго – продължава тенденцията третите лица, които са засегнати от това производство, да не бъдат защитени срещу данните и информациите, които ще представят на комисията.

Уважаеми колеги, уважаема госпожо председател, уважаема госпожа Манолова! Аз бих искала да използвам времето за реплика включително и да оттегля предложението си и ще кажа защо. След редакцията от страна на Вътрешната комисия производството срещу проверяваното лице започва тогава, когато комисията поиска да му бъде наложена обезпечителна мярка. Следователно, от този момент нататък то разполага с всички възможности за защита по Гражданския процесуален кодекс както както в производството по налагане на обезпечение, така и в евентуалното последвало гражданско производство чрез внасянето на исковата молба в съда. Всички тези лица, които са описани тук, когато са засегнати техните интереси, се конституират или като ответници по обезпечението, или като ответници по предявения иск. Така че от тази гледна точка предложенията, които сме направили аз и моите колеги, бяха съотносими към варианта, който предхождаше редакцията на Вътрешната комисия, но не и към сегашната редакция на текста. Втора реплика? Няма. Дуплика, госпожо Манолова. Уважаема госпожо Колева, в предишните редакции на текстовете мнозинството прие, че се допуска обезпечение и по-конкретно запор и върху вещи, които не са собственост на проверяваното лице. така че кажете ми как едно трето лице, чиито вещи са запорирани в това производство, може да се защитава пред гражданския съд? Да, но след като е допустимо да бъде налаган запор върху негови вещи, какви възражения срещу акта на съда, с който се допуска това обезпечение, може да извади третото лице? Какво може да каже? вещи са негови. Това даже не се оспорва може би от комисията. Съдът прилага закона, след като всичко, което е намерено в каси, сейфове, помещения на проверяваното лице, първо, се счита за негова собственост. И второ, дори комисията да знае, че не че не е негова собственост, може да наложи обезпечение и по отношение на вещи на трети лица, каква защита има третото лице? То просто трябва да изчака да приключи три, пет, колкото години ще трае този граждански процес, за да си върне евентуално, ако не бъде конфискувано по реда на този закон, неговото имущество. Тук проблемът е, че Вие разсъждавате от гледна точка на действията на съда при действието на действащия Граждански процесуален кодекс. Но след като тук има възможност да се налагат обезпечения върху вещи, собственост на трети лица, ние сме в една друга ситуация, в една друга хипотеза. И не можем да искаме от съда това, което ние не желаем да направим в залата.

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Аз се опитвах в моите изказвания да заложим в текстовете отговорността и задължението на органа по чл. 13, ал. 1 да уведоми проверяваните лица за правата им. Това беше определено като неадекватно предложение от колегата от ГЕРБ, който говори. Аз искам да Ви подчертая адекватността на ал. 5 и предложената редакция: Дадените от проверяваното лице обяснения, съответно с предложената редакция декларации, не могат да са основания за започване на наказателно производство. Искам да Ви задам един казус. Ако проверяваното лице в обясненията и в декларациите напише, че е придобило недвижим имот за 300 хил. лв. с измама – това няма да бъде основание за започване на наказателно производство срещу него ли? Това противоречи на останалия правен мир в България. Значи комисията трябва да прикрие извършено престъпление. Тоест, в своите обяснения заявява, че с измама, измамил е някоя жена, или който и да било, или баба, или дядо – който ще да е, той е придобил имота с измама. И тези негови обяснения не са основание за започване на наказателно производство! Ние въвеждаме комисията в прикривателство. Ако това е адекватно, господин Димитров, наистина ще приема, че моето предложение да задължим комисията да уведомява, независимо дали в този или в предишния член, както аз предложих, да уведомява проверяваните лица за техните права, наистина е неадекватно. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Реплики? Господин Анастасов – първа реплика. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Ще си позволя реплика към господин Терзийски. Член 313 от Наказателния кодекс: „Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация”. Тъй като обясних още вчера на колегите, че те са напълно неясно

„Имате ли еди-какво си?”, и Вие заявите: „Нямам”, а всъщност имате, тогава ще носите наказателна отговорност, защото сте затаили истината. В тази декларация, която се попълва, просто се иска да се посочат обстоятелства и тя е в интерес на хората. Тъй като комисията вече е направила едно заключение, че има несъответствие от 250 хил. лв., във Ваш интерес е да подадете тази декларация, за да можете да оборите тази презумпция в този тримесечен срок, който Ви е даден пред комисията. Разбрахте ли, госпожо Манолова? А това, което искате за движимите вещи, да Ви го обясня още веднъж – една кутия в един трезор, и вътре има едни вещи и е на името на господин Терзийски, по презумпция се водят, че са негови, защото никой не си слага в трезора катинарче, като на крава, или на нещо друго и пише: „Това не е мое, това е на Иван”, телефон за връзка, е-мейл, адрес. Затова се води, че е негова собственост, докато не се докаже противното.

Уважаеми господин Терзийски, попитайте господин Анастасов как комисията, след като няма етикет на вещите, което аз от вчера обяснявам, щеше чрез привикване на определени лица да установява, че те са собственици на тези вещи. вещи. В това вчера се мъчеше да ни убеди – че комисията ще привиква, ще разпитва, ще кара граждани да доносничат, за да я убедят, че намерените вещи у проверяваното лице са техни.

Ето, това беше единият от въпросите. Вторият въпрос беше: защо тези граждани, които комисията можеше да привиква и да ги кара да доносничат, сега нямат право да се явят в това производство и да кажат: „Онези вещи, които нямаха етикетче в онази каса, всъщност са мои и ми ги откраднаха при престъпление!”.

на съответно работно място, тъй като два месеца не сте имали такова. Имате си работно място и когато по съответния ред дадете заявка, ще Ви бъде дадена думата. Моля Ви, не стойте през цялото време пред трибуната! Трета реплика – няма. Дуплика – господин Терзийски, заповядайте. Ето това е начинът, по който спазвате реда в Народното събрание. Заповядайте.

Уважаема госпожо председател, дами и господа народни представители! Господин Анастасов, аз по никакъв начин не бих си позволил, нито бих поставил под съмнение и дълбоко уважавам Вашите професионални качества, но бих апелирал Вие да мислите логично, защото наистина декларацията по чл. 313 предизвиква наказателна отговорност за невярно подадени или затаени данни. Но тук става въпрос не когато не подадеш данни. Тук става въпрос за тогава, когато подадеш данни, защото тази декларация включва освен имуществото, което притежаваш и – т. 3 „източници на средствата и основание за придобиване на имуществото”, тоест тази алинея, която прилагате е абсолютно неадекватна. Дадените от проверяваното лице обяснения, ако те съдържат признание за извършено престъпление, Вие задължавате комисията да не образува наказателно производство, да не подаде сигнал за наказателно производство и да прикрие тези престъпления. Ето това е алогично, защото задължението по задължението по чл. 313-314 касае случаи, ако не подадеш данни или ако затаиш данни. А аз задавам въпрос: ако подадеш такива данни? Как може тогава да включвате в ал. 5 „дадените от проверяваното лице обяснения или декларация не могат да бъдат основание за започване на наказателно производство”? Вие вкарвате комисията в прикривателство с този текст. Той е юридически противоречив на правните норми. И кое, примерно, ще забрани на Прокуратурата да се самосезира, след като тя се запознае с материалите, които са дадени по това производство, и каже: „Чакайте, този човек е придобил за 300 хил. лв. имот с измама,

господин Димитров предложи, за да се създаде впечатление, че проверяваното лице и третите лица, които стават обект на проверка на практика, всъщност имат някакви права, а това просто не е вярно! Година и половина тайна проверка, тайно обезпечаване, на практика, процедура, по която проверявания, който не е престъпник, господин Иванов, той не е престъпник, защото не е осъден, той е гражданин, който има бизнес, дори няма необходимия ресурс, капацитет, финансово организационен, да застане и да се пребори с държавната машина.

с тази декларация? Единственото разумно поведение на такъв човек, който е обект на такава проверка, е – първо, да не подаде декларация, за да не попадне в капан; второ – да не подава никакви обяснения и никакви възражения, след като му бъдат представени материалите по делото. Няма адвокат, който да посъветва проверявано лице да направи такива обяснения пред комисията преди да влезе пред съда. Тези текстове са текстове, които са неработещи. Тези текстове са създадени само, за да се създава впечатление, че проверяваните лица имат някакви права и затова те не трябва да бъдат подкрепяни. Ние не сме тук, за да приемаме текстове, от които никой няма да се ползва. Това са текстове – декларативни. Това се текстове за пред посланиците, госпожо министър, нищо повече! В тези текстове няма никакви механизми за защита.

Направените предложения между първо и второ четене са оттеглени, поради което няма да бъдат подложени на гласуване. Направено е предложение в залата за нова редакция на ал. 5 от господин Тодор Димитров. Гласуваме предложението за редакция на ал. 5 на господин Тодор Димитров. Гласували

поради което подлагам на гласуване чл. 60 в редакцията му по доклада на комисията. Гласуваме!

Предложение на Димитър Чукарски и група народни представители – в чл. 69, ал. 1 се създава нова т. 1 със следното съдържание: „1. Етапът на наказателното производство за престъплението по чл. 22, ал. 1”. Останалите точки от 1 до 6 стават съответно 2 до 7. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на чл. 69, който става чл. 61: чл. 61: „Чл. 61. (1) След обсъждане на възраженията на проверяваното лице и събиране на посочените от него доказателства директорът на съответната териториална дирекция внася в комисията в едномесечен срок мотивиран доклад. доклада се посочват: доказателствата за наличието или липсата на тежести или на други обезпечения, наложени върху имуществото; 5. други доказателства, на които се основава искането; 6. окончателно заключение. (2) Комисията в едномесечен срок от внасянето на доклада по ал. 1 приема решение за: прекратяване на производството по преписката, ако от събраните доказателства не се установява или не може да се направи обосновано предположение, че имуществото е незаконно придобито; 2. предявяване на иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.” Изказвания? Господин Казак. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Искам да поставя следния въпрос: тази териториална дирекция към комисията в каква посока ще води разследването? Дали тя ще води разследването като прокурор, тоест единствено и само в посока събиране на доказателства в полза на подозрението или предположението, че това имущество е незаконно придобито, или ще събира доказателства и в двете посока? Тоест ще събира доказателства и относно това, че това имущество е придобито законно. придобито законно. Навремето Следствието беше изправено пред подобна дилема – дали да събира доказателства в двете посоки, или да събира доказателства единствено и само в подкрепа на обвинението.

ще има доказателство единствено и само в посока подкрепа на подозрението, че това имущество е незаконно придобито, или в него ще се съдържат и доказаните възражения, подкрепени с представени доказателства от страна на проверяваното лице относно законността на това имущество. Защото така написано като точки, специално т. 2 „наличието на значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице;”. Ами, ако няма такова наличие? Не трябва ли да се запише: „наличието или не на значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице”? Може да се окаже, че няма наличие на значително несъответствие. Това трябва да се пише в доклада, а не само когато има наличие, тогава да се пише, че има наличие на значително несъответствие. „3. доказателствата за знанието или предположението на третите лица, че имуществото е незаконно придобито;”.

и да има необоримата презумпция, че този доклад ще бъде обвиняващ лицето и трябва задължително комисията на базата на него да направи искане за отнемане. Затова предлагам в тези точки да се направят корекции в посока, че директорът в доклада, който ще подготви, трябва да събира доказателства в подкрепа на обвинението и доказателства, оборващи това обвинение. Тоест всички доказателства. За да може окончателното заключение да може да бъде и в двете посоки: „Уважаема комисия, от събраните доказателства моята териториална дирекция счита, че няма наличие на значително несъответствие и за това не считам, че трябва да се продължава да се продължава нататък”. Трябва да бъде възможно и подобно съдържание на този доклад, за да може комисията на базата на него да вземе съответното решение, а така изписано едва ли не се вменява на териториалната дирекция. Точка трета: доказателствата за знанието или предположението на третите лица. Четвърта точка: доказателствата за наличието или липсата на тежести... Това е добре. други доказателства, на които се основава искането, или доказателства, представени в подкрепа на възраженията.

Представете ги в писмен вид. Първа реплика? Няма. Други народни представители за изказване? Господин Бисеров. Хубаво е, че стенограмите остават и ще се четат. ХРИСТО Вземам думата, защото искам да стане ясно, да формулирам, че всъщност срокът на досъдебната фаза, ако мога така да се изразя, на проверяване не е година и половина. Това е срокът на тайната фаза. След това имаме процедура по обезпечително производство, което отнема време, след това имаме изискването и евентуално подаване на декларация, което трябва да стане поне в 14-дневен срок. След това идва още един месец, през който лицето има право да подаде възражение. След това идва още един месец, през което време директорът на решава какво заключение да вкара в комисията, и след това идва още един месец, през който комисията взема решение за внасяне на иск в гражданския съд. Тоест трябва да сме наясно, че тази година и половина е само част от проверката и всъщност досъдебната фаза на проверката трае на практика две години. Това е едното, което искам да отбележа. Искам да се присъединя към тезата на господин Казак, че този чл. 61 не разработва хипотезата, в която териториалният директор отказва да решава, че трябва да има заключение за отказ от понататъшни действия. Припомням Ви, че процедурата се отваря с акт на териториалния директор.

кой е актът на завършване, ако териториалният директор реши да прекрати процедурата, защото не открива разлика от 250 хил. Защото по реда на текста, който преди малко приехме – чл. 60, проверяваното лице е показало достатъчно писмени доказателства, от които става ясно, че всички усилия са били напразни, че няма нарушение, че няма разлики, които да говорят за значително несъответствие, че обезпечението на имуществото е било напразно усилие.

Че всички актове ще завършват с обвинение и вкарване на процедурата в съда ли?! Единственото разумно

или трябва да има запис, че когато стигне до този извод, той внася предложение в комисията за прекратяване. Едно от двете. Но никоя да няма

да се погрижи законодателят, а не по пътя на някакво тълкуване, защото тези процедури са прекалено репресивни, за да могат да бъдат прилагани по пътя на тълкуването и аналогията. Трета реплика – госпожа Манолова.

Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, уважаеми колеги! Господин Бисеров, аз мисля, че няма празнота в закона и че въпросите, които поставяте, имат отговор в чл. Забележете, че в ал. 1 се казва: „След обсъждане на възраженията на проверяваното лице и събраните доказателства, посочени от него, директорът внася в комисията в едномесечен срок мотивиран доклад”.

– т. 6. Той подготвя и внася в комисията окончателно заключение. Разбира се, че в него той ще изрази становище, но нека да не му даваме право той да прекратява или да предявява иск. Това се внася в ал. 2, където той внася мотивиран доклад с окончателно заключение. Мисля, че е правилно комисията да вземе това решение – дали да го прекрати или да вземе това решение. Толкова ясно и съвсем опростено е решен този проблем. Не виждам какво Ви притеснява.

защо Вие не сте забелязали това, на което Ви обърна внимание колегата Димитров. Наистина в ал. 1 съвсем правилно е записано, че трябва да се обсъдят и доказателствата, представени от проверяваното лице в подкрепа на възражението му. Само че в окончателния доклад не е записано, че тези доказателства ще намерят място в този доклад. Едно е те да бъдат обсъдени в рамките на дирекцията, друго е да се запише, че те ще намерят място в доклада, че ще бъдат посочени доказателствата, представени от проверяваното лице в подкрепа на неговото възражение, за да може изправена пред цялостната информация – доказателства в подкрепа на обвинението, доказателства в подкрепа на възражението, комисията да вземе окончателното решение.

след което отиваме в комисията само на базата на доказателствата, подкрепващи обвинителната теза, дирекцията решава да заведе иск и отиваме пред съда, където проверяваното лице ще представи тези доказателства.

Уважаеми господин Бисеров, Вие наистина сте много наивен. Наивен е и господин Казак, а очевидно и аз. Защото вносителите не мислят сериозно, че е възможна опция, при която директорът да започне проверка и тя да не завърши с искане за съдебно производство по отношение на проверяваното лице, тоест с внасяне на иск за отнемане на имущество. Изобщо нямат такова намерение! Тук ще се работи на норма. Има списък, който вече е готов, има лица, по отношение на които когато започне проверката, тя трябва да завърши по определен начин – най-малкото със запориране на цялото им имущество и с вкарване на преписката в съда. Това е намерението. Иначе нямам обяснение защо в този мотивиран доклад на териториалния директор ще се включват доказателства за знанието или предположението на третите лица, че имуществото е незаконно придобито. Тези трети лица изобщо нямат възможност пред комисията и нейните органи да опровергават това твърдение – че са знаели или че са можели да предполагат. По отношение на тях, без да им даде възможност да се защитят, териториалният директор, а след това и комисията, решават, че те са можели да предполагат. Това е показател по какъв начин ще се отнесат и към възраженията на проверяваното лице. Тук ще се работи по план и по бройка. Няма да има празно! Всеки, който е вкаран на проверка (първоначалният списък вече е ясен), ще излезе с искане за отнемане на имущество. Това е! Няма какво да търсим логика? И аз се отказвам да споря с Вас по следващите текстове. Няма никакъв смисъл! Вие сте готови със списъците, наточили сте си зъбите срещу кого точно ще прилагате този закон и този псевдо дебат по правни въпроси е абсолютно ненужен. Приемайте текстовете както искате!

е абсолютно пожелание, защото той няма задължение да включи това като атрибут в доклада. Всички шест точки – той може да си обсъди на ум възраженията, но като не бъдат включени в доклада, той как взема отношение по отношение на тях? тях? Той може да го направи, но може и да не го направи. Процедурата, господин Димитров, нито е ясна, нито е опростена. Това е една каша, за която преди няколко дни говори и господин Лазаров. Една кашотица. Ако наистина искате да има коректни текстове, ще Ви предложа текстове, които все пак биха дали възможност

„Доказателството за знанието или предположението на третите лица, че имуществото е незаконно придобито” да стане: „доказателство за знанието или предположението на третите лица, ако имуществото е незаконно придобито.” Така редактирани двете точки вече дават хипотезите на обвинително заключение в кавички казано и оправдателно заключение.

в т. 3 предложи да се впише „наличието или липсата на доказателство за знанието или предположението на трети лица, че имуществото е незаконно придобито”.

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги, правя процедурно предложение за удължаване на работното време до приключване на точка шеста от нашата програма. ПРЕДСЕДАТЕЛ АНАСТАС АНАСТАСОВ: Моля народните представители да влязат в залата, предстои гласуване по процедурен въпрос.

Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги, правя обратно процедурно предложение – обръщам се към ръководството на Парламентарната група на ГЕРБ: имайте малко милост към своите народни представители, уважаеми ръководители на парламентарната група. Има комисии, Вие проваляте графика на комисиите – първо. Второ, издевателствате над здравето и работоспособността на Вашите народни представители. Малко да се съобразяваме с човешките възможности и не на последно място – с правата на служителите в Народното събрание, които две поредни вечери бяха принудени да стоят тук, без да има осигурено поне допълнително заплащане за допълнителен труд.

представител Тодор Димитров. Гласували 91 народни представители: за 79, против 10, въздържали се 2. Предложението е прието. Госпожо Манолова, заповядайте.

Уважаеми колеги, Вие, които настоявате този закон да бъде приет със стахановски труд, и вие, които подкрепяте предложенията за денонощни заседания: имайте милост не към себе си, като депутати, които ще работят поредната нощ,

ще кажа общо за цялата зала, не много адекватно състояние. Не е нормално по 16 часа на ден да се обсъждат текстовете на този закон и да се гласува автоматично, без да се изслушат аргументи. Искате наистина да ни убедите, че няма никакъв смисъл да се посочват несъвършенствата, е мека дума, абсурдите на този закон. Не си давате сметка, че той утре трябва да бъде прилаган. Някои от Вас лежат на това, че ние ще го дадем на Конституционния съд и абсурдните текстове в него ще отпаднат. Ако питате за моето мнение, този закон не трябва да бъде пращан в Конституционния съд. Нека с всичките му безумия да действа така, както ще го приемете тази нощ. Нека той да бъде прилаган след една година, когато вече няма да бъдете управляващи. Защото това, което мислите за Вашите опоненти, е редно да се случи на Вас. И аз Ви предупреждавам, че този закон, приет по този начин, ще се върне като бумеранг и ще отвее Вашите глави. Подлагам на прегласуване процедурното предложение на народния представител Тодор Димитров.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Член 61 по предложение на комисията, иначе чл. 69 по вносител. На практика това е докладът, който териториалните органи изготвят след приключване, първо, на проверката, второ – на производството, където са обсъдили събраните доказателства, възраженията на проверяваните лица и съответно на третите лица. Този доклад трябва да съдържа на т. 1 „видът и стойността на придобитото имущество”. Естествено в т. 2 той трябва да съдържа „наличието или липсата на значителни несъответствия в имуществено проверяваното лице”. Защо казвам „и липсата”. Защото има една ал. 2 и едно от основанията за прекратяване на производството, което комисията може да посочи, е наличието на незаконно придобито имущество, но то не е в значителни размери. То е да речем до 10-15 хил. лв. и не може да установи лицето източници законни за

териториалната дирекция, която е извършила проверката и производството, трябва да посочи, че е установено такова имущество, но то не може да бъде основание, но пък е основание за прекратяване. На трето място, „Доказателства за знанието или предположението на трети лица, че имуществото е незаконно придобито” – мисля, че тук текстът е коректен. Ако се твърди, че ще се отнема имущество от трети лица на това основание – че са предполагали или знаели, че е незаконно придобито, трябва да се посочат доказателствата. Ако няма да се внася в иска отнемане на такова имущество, естествено е, че няма какво да посочват като доказателства.

Пета точка: „други доказателства, на които се основава искането”. Аз не мога да разбера за кое искане се говори в т. Искането за отнемане е последващо действие, когато комисията реши. Не е в прерогативите на органите или на териториалните звена да отправят искане. Това е прерогатив на комисията да вземе решение, да внесе искане.

този доклад трябва да съдържа всички доказателства и материали, които обосновават евентуално предявяване на иск от страна на комисията, или прекратяване на производството. Според мен така трябва да бъдат нещата. Господин председател, В т. 2 да се добави „наличието или липсата на значително несъответствие...” и в т. 5: „други доказателства и материали, събрани в хода на производството”.

Господин Лазаров, какви са тези материали? Знаете, че има доказателства и точка. Какви материали? Може ли в доклада да има материали? В доклада се посочват и обсъждат доказателства в една или друга посока. посока. Това, което се опитвате да допринесете в т. 5, смятам, че не е удачно. Искането там може да бъде за прекратяване на производство, може да бъде за продължаване на производство. Затова този термин „искането” не е

„искането” да се замени със „заключението”. Тогава нещата стават коректни. Не сте прав, че т. 3 е коректна, защото тя трябва да даде хипотеза и когато има такова знание. Въпреки това няма да има проверка, защото такава хипотеза също е възможна. Най-малкото в случая, когато става въпрос за

и това, което предлагаме двамата по т. 2. Така текстът горе-долу ще стане работещ и ще признаем, че господин Казак е бил прав, че е повдигнал темата за това, че освен обвинителната теза и защитната теза трябва да присъства в закона. Благодаря. Благодаря, уважаеми господин председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Лазаров, аз се радвам, че подкрепяте по същество нашите предложения за това, че трябва да се коригират текстовете, тоест като съдържание в доклада да се съдържат и хипотезите, при които не биха били събрани достатъчно доказателства в подкрепа на обвинителната теза, или в подкрепа на евентуално искане за отнемане.

„наличието или липсата на доказателства за знанието или предположението на трети лица” и така нататък. Точка пета: предложил съм „други доказателства, в подкрепа на искането” или „в подкрепа на възраженията на проверяваното лице”. Може да се приеме така, може да се приеме и така, както господин Бисеров каза: „други доказателства, на които се основава заключението”. Тоест, ако този е записът, вече може да се предполага, че че всички доказателства ще бъдат събрани в хода на разследването, както в подкрепа на тезата за отнемане, така и в подкрепа на възраженията на проверяваното лице.

Уважаеми господин председател, аз мисля, че по т. 2 няма спор – „наличието или липсата”. По отношение на т. 3. Казах становището, че това би могло да бъде реализирано, когато се налага, или се стигне до имущество на трети лица. По отношение на т. 5. 5. Заключението, господин Бисеров, може да бъде с мнение да се внесе иск, но според мен целта е: „всички други доказателства”, защото доказателства може да има и в обратна насока. Така че нека да бъде: „всички доказателства, събрани в хода на производството”. Защото заключението може да бъде в два варианта – за прекратяване, или за внасяне на иск. (Реплики.) Така че нека бъде „всички доказателства, събрани в хода на проверката”, за да е ясно, че доказателствата, обосноваващи внасянето на иск или евентуалното прекратяване на производството. Що се касае до доказателствата, господин Казак, доказателства може да има или да няма,

Благодаря Ви. Други изказвания по текста? Господин Миков, Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми народни представители!

както е формулирано по вносител – „със средства, за които не е установен законен източник”. Знам за промените в заглавието, знам другите неща. Ако тук остане този текст, излиза, че един административен орган вкарва една оборима презумпция за незаконно придобиване на имуществото. Представете си, че в тази процедура, която не е състезателна, тя е по-скоро инквизиционна (пред съда ще бъде истинското състезание), човек да представи доказателства и реши, че ще ги представи пред съда. Но всъщност комисията ще приеме решение за незаконно придобито имущество и ще ангажира иска, медиите, като го внесе в съда, а после в съда може да се окаже Затова аз предлагам да си остане текстът, както е по вносител: „със средства, за които не е установен законен източник”. Защото към момента на изготвяне на доклада и предявяването на иска комисията не е установила законния източник на тези средства.

Стига да се внесе искът, оттам насетне започва да се говори: „Ето, съдът не иска да му отнеме незаконно придобитото имущество”. Но то ще стане незаконно придобито, когато съдът се произнесе. А до този момент ще бъде имущество, придобито със средства, за които не е установен законен източник. Тоест, комисията, когато е взела решението да заведе иск, тя не е установила до този момент, че има законен източник.

съд? Моля вносителите и всички още веднъж да разберат за какво става въпрос. Незаконно придобито ще бъде имуществото, когато има окончателно влязло в сила решение за отнемане. Ако не влезе решението на съда – ако в процеса се установят други факти, какво излиза? Че комисията е набедила човека, излиза, че го е омаскарила, излиза, че е действала по някакви други принципи, а не тези на обективна преценка на доказателствата. Всъщност тук ще се решават въпроси и от субективна страна, обръщам внимание, в т. 3. Един административен орган ще решава въпроси от субективна страна, които иначе досега винаги са в дискрецията на съда. Той преценява тези елементи на субективната страна – доказателства, че е знаело или предполагало третото лице. Как ще ги събира тази комисия, която много често не е от юристи, без някакъв стаж в магистратурата – това си е въпрос, който друг да го решава. Но аз категорично настоявам в т. 2 – „предявяване на иск за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито със средства, за които не е установен законен източник”. С това показваме, че решението на комисията е фаза в развитието на цялата процедура – фаза, която мотивира членовете на комисията да заведат иска, когато съдът се произнесе! Защото какво излиза иначе?

Тя приема, че е незаконно придобито имущество, съдът в гражданския процес казва – не, не няма, защото някакви доказателства излизат там, няма да го отнемем. И какво става? Съдът ще откаже на комисията да отнеме едно констатирано от нея незаконно имущество. Така излиза от текстовете! Затова предлагам на тази фаза да си бъде „придобито със средства, за които не е установено...” Това е процедурата по чл. 61. Не е незаконно! Ако съдът каже, че е законно, какво излиза тогава? Съдът казва, че е законно, а комисията е излязла с решение, че е незаконно придобито.

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми колега Миков! Комисията излиза с решение за предявяване на иск за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. С решение за предявяване на иск, а не с решение, че имуществото е незаконно придобито! Решението е на съда в състезателен процес. Няма логика в това, което казвате – аз не съм съгласен. Това е същността на закона, това е заглавието и много коректно и правилно е посочено „незаконно придобито имущество”. Аз не считам, че следва да се замени, както Вие твърдите. И друго, което е важно да се знае, е, че този доклад, който

след като е подадено възражение и са обсъдени тези доказателства, които проверяваното лице е представило. Затова всички тези промени, които на практика се направиха, мисля, че в ал. 1, т. 2, 4 и 5, са излишни, според мен.

Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господин Димитров! Те и досега докладите са си два. Тук няма някаква промяна в зависимост от новия и стария закон. Няма някаква промяна. Само че констатацията за незаконно придобито имущество ангажира този административен орган, защото той иначе не би могъл да заведе иск.

е законно придобито, а комисията с оглед изброените от едно до шест доказателства, които събира, тя единствено ще установи, че има средства, за които не е установен законен източник. Или както е казано в т. 2 – „наличие на значително несъответствие в имуществото на проверяваното лице, необосновано с източник”. Но съдът ще има окончателното произнасяне дали е законно, или незаконно. А Вие – административният орган ще каже, че е незаконно имуществото, а после някой ще започне да нарежда на съда, че той не отнема незаконното имущество!? Няма логика в такова нещо. Съдът накрая ще каже дали е законно придобито или незаконно придобито. Част от тези доказателства може да станат известни на по-късен етап – в съдебното производство, но комисията вече се е произнесла с нейния акт – решение за завеждане на иск, и най нормално е с оглед проверката, която тя прави, да констатира, че няма обоснованост на средствата, има разминаване на средствата и води иск и като се произнесе съдът, тогава да казват – ето го, незаконното имущество и пр. Така Така че не можете да ме убедите и ако промяната в заглавието има политически, идеологически PR характер, то тук става въпрос за нещо... Защото тогава възниква простият въпрос: защо не отговаря комисията, когато тя констатира, че имуществото е незаконно, а после се установи в съдебния процес, че не се отнема? Не само за материални вреди, и за морални вреди! Не само за морални вреди, а и за... Просто това противоречи на всякакви принципи на правото. Финалният акт нали е на съда? Иначе за какво да ходи в съда? Да приеме комисията, че е незаконно придобито имуществото и да го отнема директно. И точка. Тогава мога да приема, че е незаконно. Тя констатира, че е незаконно, отнема го, довиждане! Няма съд по-нататък, но това е финалният акт! А това е част от процедурата, която мотивира решението на административния орган да поиска от съда.

комисията не подкрепя. Гласували 78 народни представители: за 9, против 44, въздържали се 25. Предложението не е прието.

Вие също се съгласихте, че в този доклад трябва да се съдържат данни има или няма доказателства, че трети страни са знаели или са предполагали, че имуществото е незаконно придобито. Ако има доказателства, че третите страни са знаели, те трябва да бъдат представени. Ако няма или има доказателства, че не може да са знаели, например възраженията на проверяваното лице,

Режим на гласуване. Гласували 84 народни представители: за 12, против 34, въздържали се 38. Предложението не е прието. предложение на господин Казак по същия текст – чл. 61, ал. 1, т. 5, текстът да бъде: „други доказателства в подкрепа на искането или в подкрепа на възражението на проверяваното лице”. Режим на гласуване.

Режим на гласуване. Гласували 88 народни представители: за 83, против 2, въздържали се 3. Предложенията са приети. По т. 3 господин Бисеров предлага

Режим на гласуване. Гласували 84 народни представители: за 12, против 34, въздържали се 38. Предложението не е прието.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ще обоснова защо искам прегласуване на предложението за промяна в т. 5. Естествено, в доклада, който териториалните органи ще изготвят и представят териториалните органи ще изготвят и представят на комисията, трябва да посочат всички доказателства или другите доказателства, събрани в хода на производството – и тези, които обосновават внасянето на иск, и тези, които обосновават прекратяване на производството. Някой ще възрази, че това би било задължение на комисията, но аз държа то да бъде изрично записано, за да няма съмнения, предположения и тълкувания, че тези органи събират едностранчиво доказателства. Затова трябва да бъдат всички доказателства. Иначе ще

Подлагам на прегласуване така предложената Ви промяна в т. 5 от господин Лазаров.

Режим на гласуване. Гласували 94 народни представители: за 9, против 58, въздържали се 27. Предложението не е прието. Искане за прегласуване. Господин Миков. Благодаря на уважаемия господин председател. Уважаеми народни представители, ще се опитам още веднъж да мотивирам защо не бива тук да бъде окончателно „незаконно придобито имущество”. Вижте следващия текст – чл. 62: „По реда на този закон се отнема в полза на държавата имущество, придобито през проверявания период, за което е налице обосновано предположение, предположение, че е незаконно придобито”. Ето го и тук. И всичко това показва, че този акт на комисията – решение, е за внасяне на иск за отнемане на имущество, придобито с недоказани по произход средства. А то ще стане незаконно, когато съдът се е произнесъл. И логиката на закона, смисълът на закона са тези. Просто не виждам това упорство и този инат за какво е. Моля за прегласуване.

текст – ал. 2, т. 2. Гласували 95 народни представители: за 11, против 64, въздържали се 20. Предложението не е прието. За отрицателен вот – заповядайте, господин Василев.

Взимам отрицателен вот, тъй като бях мотивиран от твърденията на преждеговорившия за инат в пленарната зала. Не! Инатът по-скоро е от Ваша страна, защото вижда, че логиката на закона е, че в края на краищата действително съдът ще решава дали едно имущество е незаконно придобито и че по никакъв начин решението на комисията не предпоставя решението на съда. По същия начин, по същата логика в наказателното право обвинителното заключение на разследващия полицай, или на следователя, или пък обвинителният акт на прокурора по никакъв начин не задължава съда да излезе с осъдителна присъда. съдът наново разглежда всички доказателства и в много от случаите излиза с присъда, която е оправдателна. Всъщност това, което преждеговорившият направи, ме подсети

вместо „превозни средства” да бъдат „моторни превозни средства”, въпреки че е известно, че на регистрация в КАТ подлежат и каравани или ремаркета, след като и господин Велчев беше обвинен в в лобизъм заради това, че не може да бъде спрян от летене самолетът му, ние си помислихме, че господин Миков много държи на защита на своята каравана или на ремаркето си, с което си кара домати от Видинско, когато се прибира. Подлагам на гласуване целия текст в редакцията на комисията за чл. 69, който става чл. 61, както е по доклад, с гласуваната промяна на

Няма. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на Раздел ІІІ, което се подкрепя от комисията.

Господин председател, госпожо министър, колеги! Вероятно това е най-важният текст в закона. Не знам дали не бъркам, но всъщност тук се определя актът на съда. Обръщам Ви внимание, че онзи текст по вносител, който беше под номер 89, където се обясняваше кога решението е за отнемане и кога не, по

И това, което прави впечатление, господин Велчев, моля да обърнете и Вие внимание на това, защото сте вносител на законопроекта и имате най-пряка отговорност, текстът е променен. В първоначалната редакция отнемане има, когато не се установи законен източник на средствата за придобиване. Сега, в редакцията, която ни предлага комисията, актът на съда се постановява на база на едно предположение. Колеги, каквото и да си говорим, както и да го наричаме това предположение – обосновано, необосновано не може на основа на предположение да се конфискува имущество. Може да допуснем, че имущество се конфискува тогава, когато не е установен законен произход на това имущество, което е предложил и господин Красимир Велчев, но което комисията е трансформирала в нещо точно обратно. Това е съдебен акт по предположение. Колеги, всичко си има граници. Проверката започва по доноси и предположения, проверката завършва по предположения, защото Вие не приехте предложението на господин Миков. И накрая, ако и актът на съда завърши по предположение, няма как да обясните никому, че това е законопроект, който е в някакъв синхрон с европейската директива, която в момента се разглежда, и с практиката в Европейския съюз. Уважаема госпожо министър, моля, вземете отношение по въпроса. Имаме два текста. И двата произхождат от мнозинството. Единият е текстът, внесен от Красимир Велчев, където се казва, че отнемането става, когато не се установи законният произход, а другият текст е на комисията, където се говори, че предположението е основание за отнемане. Ако Ако това се приеме, критиките към този закон ще бъдат неудържими не само в тази зала. Не желая това на никое мнозинство. Никое мнозинство не бива да приема такъв текст – да задължава съда на база на предположения да конфискува. Защото законът задължава съда. Съдията няма да може да каже: „Не, няма да конфискувам”. Може да се опита да се измъкне в добрия смисъл на думата, че предположението не е обосновано, но това е игра, в която не трябва да вкарваме Пред съда се явява едната страна и твърди едно, явява се другата страна, всеки доказва тезата си, доказва произхода на имуществото си. И ако не може да го докаже, тогава съдът казва: „Ти не си доказал произхода на имуществото. Това, което не си доказал, ще го конфискувам не защото предполагам нещо, а защото виждам, че не можеш да си докажеш произхода на имуществото”. Затова нека да положим усилия да направим дебат и да се върнем на първоначалния текст по вносител, което е изход от неприятната ситуация, в която ни е вкарала Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Благодаря Реплики? Няма. Други изказвания? Господин Терзийски.

текста на чл. 62 – по комисия. „Обосновано предположение”?! Дами и господа, година и половина какво ще върши тази комисия? Година и половина тази комисия ще отрови живота на български гражданин, на представител на бизнеса, на който ще да е. Година и половина тя ще го разпука в тази проверка и след година и половина ще излезе с „обосновано предположение”, при положение че е незаконно придобито?! Това предположение може да се направи на първия ден на проверката. След като е започнала проверката, на първия ден може да се направи обосновано предположение, че е незаконно придобито и да го вкара в съда. Вие противоречите на собствената си идея при внасянето на този законопроект. С това изменение Вие започвате да противоречите на самата Ваша идея да приемете този законопроект премахвате текста, в който се казва „за който не е установен законен източник”. Някаква все пак логична дейност на тази комисия е да установи източника, да установи, че е незаконен. И стигате до хипотезата „обосновано предположение, че е незаконно придобито”. И това нещо го вкарвате в съда. И съдът трябва да даде преценка, анализ решение – на кое? На обоснованото предположение? Защо променяте собствения си текст в такава алогична, в такава юридически необоснована хипотеза – собственият текст, който Вие си приемате? Затова аз Ви предлагам

Разберете! В съда Вие вкарвате „обосновано предположение”. И не мога да разбера защо, къде е логиката да го подменяте в движение това нещо? Къде е логиката да създавате още по-голям хаос, да стигнете дотам, че след като не може да бъде установено, че е незаконно това имущество, комисията да се измъкне, след като година и половина му е разпукала живота на този човек или на този бизнесмен. Комисията ще се измъкне с това, че има едно „обосновано предположение”, и то без да носи каквато и да било отговорност за щетите и за вредите, които е нанесла на когото и да било. Недейте да изхождате от хипотезата, че някой няма да бъде потенциално ангажиран по силата на този законопроект, защото ще видите, че малко по-нататък, уважаеми дами и господа народни представители, няма да има имунитети по отношение на дейността на тази комисия, което означава, че Вие по този начин включвате съдии, прокурори, следователи, включително и себе си, господа народни представители! Включително и себе си, защото няма да има имунитет! Включително и президента на републиката, защото той също има имунитет! Включително и него включвате с това „обосновано предположение”.

по предложение на комисията поради грешка или неразбиране. Изхождайки от систематичното място на текста в тази глава, която дава дефиницията по принцип за отнемане и която регламентира не какво прави комисията, а а регламентира включително и окончателната дейност по отношение на завършването на процедурата и в съдебната фаза, излиза, че съдът ще постанови отнемане на имущество, за което е налице обосновано предположение, а не за което е установено, че е незаконно придобито! Аз много моля, вслушайте се в това, което казвам! Събудете се от следобедната дрямка! Убеден съм, че няма умисъл. Убеден съм, че се е получило някакво недоразумение. Този текст трябва да остане във вида, в който е първоначално предложен – по вносител. В противен случай ние залагаме опцията съдът да съди по предположение. Оборете ме, ако това не е така, господин председател! Моята реплика е към Вас, господин Терзийски, в тази посока – тук не става въпрос вече за акта на комисията и за това какво тя твърди. Тук става въпрос за акта на съда, на гражданския съд, независимо че в редакцията на текста не присъства наименованието на съда, но факт е, че после чл. 79 е отпаднал, който обяснява какво е решението. Всъщност тук е сърцевината на закона, която казва кое е основанието, на което съдът отнема... Излиза, че основанието е „предположението”. Пак казвам, че ако се приеме, че основанието е недоказаността на произхода, може да има някаква логика, макар че и такава логика?!...

Господин председател, дами и господа народни представители! Господин Гяуров, господин Бисеров – благодаря Ви за репликите. Напротив, давам си сметка за мащаба на злината и затова в продължение на няколко дни, и можем да кажем – и нощи, не сме спирали да се борим срещу безумието, което се извършва. То ще рефлектира не само върху правата на българските граждани. То ще рефлектира като цяло върху правната система в България! Така е, абсолютно съм съгласен, че това не само касае крайния резултат от година и половина дейност на комисията, а то вкарва в този филм, в тази схема и съда, защото съдът вече трябва да постанови своя акт, въз основа на обоснованото предположение. И ако наистина съдът остане независим и незасегнат от натиска, който ще му бъде оказван, включително и по силата на тази комисия, защото всеки един от съдиите и прокурорите, който не бъде удобен, може да бъде разследван, защото вече няма да има имунитет, съдът ще постанови, че „не постановява решение въз основа на предположение”, защото категорията „обосновано” в случая не е правна категория. Тя е хипотеза. И единствено радостта на вносителите в момента от това, което се случва, е може би от това, че доближаваме чл. 70-71 и някак си, може би виждате края на този дебат, само че за съжаление ще го приемете в този вид и имената Ви ще останат под текста!

че това е много възлов въпрос. Все пак един уважаван юрист, както е госпожа Фидосова, както е и министърът, може би трябва да се намесят тук, в този момент, за да не се приеме нещо, което действително